Sada bi prešli na 10. – - Konačni prijedlog Zakona o potvrđivanju Mnogostranog sporazuma između Europske zajednice i njezinih država članica, Republike Albanije, Bosne i Hercegovine, Republike Bugarske, Republike Hrvatske, bivše jugoslavenske Republike Makedonije, Republike Island, Republike Crne gore, Kraljevine Norveške, Rumunjske, Republike Srbije i Misije privremene uprave Ujedinjenih naroda na Kosovu o uspostavi europskog zajedničkog zračnog prostora,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 Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja uzeti riječ? Da. Dražen Breglec, državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture. Izvolite. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Evo pred nama je Prijedlog zakona vrlo dugačkog imena. Možemo ga kratko reći, mi ga zovemo u struci Zakona o jedinstvenom europskom zračnom prostoru, odnosno potvrđivanju Ugovora o jedinstvenom europskom zračnom prostoru ili kako se ovdje koristi engleska originalna kratica ECAA. Što je zapravo donosi sam ovaj vrlo važan ugovor kojega je Republika Hrvatska potpisala 9. lipnja 2006. godine zajedno sa ostalim državama članicama, potpisnicama od u u ime Europske zajednice je on potpisan naravno i u ime svih njenih članica, kao i u ime 11 država većinom od njih iz regije jugoistočne Europe, ali isto tako tu su i sada već punopravne članice Republika Bugarska, kao i Norveška, kao i Island. Ovim sporazumom smisao i sadržaj tog sporazuma jest uspostava zajedničkog europskog zračnog prostora koji bi polazeći od međunarodnog karaktera civilnog zrakoplovstva, kao i osim načela Europske zajednice o slobodi kretanja ljudi, dobra i kapitala temeljio i na drugim jedinstvenim načelima dakle pravo i slobodi poslovnog nastana, slobodi međusobnog pristupa zrakoplovnim tržištima izvan sadašnjih granica Europske zajednice pod jednakim uvjetima natjecanja bez diskriminacije na temelju nacionalne pripadnosti zračnih prijevoznika. Cilj je potpuna liberalizacija zrakoplovnog tržišta u pogledu kapaciteta, frekvencije i cijena i «ECAA» je sporazum između Europske zajednice i trećih zemalja je model koji je prevladava na unutrašnjem tržištu zajednice. je, sastoji se od dva dijela. Mnogostranog, znači onog dijela koji vrijedi za sve potpisnice i dvostranog koji vrijedi za Hrvatsku i za Europsku zajednicu. Također on je i horizontalno podijeljen u dva dijela, u dvije faze u prvu i u drugu fazu. I … /Govornik se ne razumije./ … ovdje povežem i istaknem da je ujedno i primjedba, implementacija prve faze ovog sporazuma kao i ratifikacija koju, o kojoj, ovog sporazuma o čemu upravo sada raspravljamo uvjet, jedan od uvjeta koje smo dobili kao mjerilo u postupku pregovora a to mjerilo proizlazi iz zajedničkog pregovaračkog stajališta Europske unije i zemalja članica od prije otprilike mjesec dana. Bitna pitanja koja su obuhvaćena ovim sporazumom odnose se na pristup tržištu i na ostala uz to povezana pitanja; sigurnost zračnog prometa, zaštitu zračnog prometa, upravljanje zračnim prometom, zaštitu i očuvanje okoliša, socijalne aspekte i zaštitu korisnika. Nakon što se «ACEE» sporazum počne primjenjivati Republika Hrvatska će postići europske standarde u području zračnog prometa istog stupa sigurnosti odvijanja i zaštite zračnog prometa te povećanje konkurentnosti hrvatskih zračnih operatora, pojednostavljenje postupaka u primjeni međunarodnog zračnog prometa, pojednostavljenje upravljanja i kontrole davanja zračnog prometa. Ukidanje državnih potpora, široku ponudu zrakoplovnih usluga i društvenu svijest. Dakle ovaj sporazum donosi zapravo jednu potpunu, otvorenu liberalizaciju u odnosu na na zemlje potpisnice i u odnosu na članice Europske unije. Kada se u, mi smo u ovom trenutku, Republika Hrvatska je na dobrom putu da ispuni sve svoje obaveze iz prvog dijela ovog sporazuma da time ispuni ono mjerilo koje se od nje očekuje i prije pristupanja u punopravno članstvo odnosno prije privremenog zatvaranja poglavlja. Očekujemo da ćemo do kraja godine biti u mogućnosti to i u potpunosti konstatirati te da ćemo na taj način i na području prometa jedno mjerilo više zadovoljiti tj. jedan mali korak ka pridruživanju i napraviti. Za sva daljnja pitanja stojimo naravno na raspolaganju sa suradnicima. Hvala lijepa. Hvala. Žele li izvjestitelji radnih tijela uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. U ime Kluba zastupnika HDZ-a gospođa zastupnica Marija Pejčinović-Burić. Izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedniče, gospodine državni tajniče sa suradnicima, kolegice i kolege. državni tajnik je rekao da jedno od poglavlja koje smo zadnje otvorili u pregovorima, jedno od 18 je i ovo poglavlje prometne politike i svakako da ovaj zakon koji se nalazi pred nama će omogućiti da se mjerilo, jedno od mjerila koje je postavljeno u pregovorima ispuni a ako imamo u vidu onaj plan koji je pred nama a to je da Hrvatska u 2009. godini potpiše pristupni ugovor onda je svakako u interesu svih nas ovdje da ovaj zakon podržimo i da naravno podržimo predlagatelja u onim aktivnostima koje će slijediti iza potvrđivanja ovog ugovora a to su ove faze prilagodbe o kojima je već bilo riječi. koji su temeljni razlozi naveli Europsku uniju za stvaranje zajedničkog europskog prostora? Pa prije svega tu se radi o onim temeljnim načelima na kojima počiva Europska unija, a to su tzv. 4 temeljne slobode; sloboda kretanja ljudi, kapitala i usluga ali ovaj, dakle ovaj, sloboda ovog zajedničkog europskog zračnog prostora se temelji i na nekim drugim načelima i ciljevima Europske unije kao što su sloboda poslovnog nastana, dalje i tako dalje. Što pristupanje ovom sporazumu znači za Hrvatsku, za njezine zračne prijevoznike, putnike iz Hrvatske koji koriste ovu vrstu prijevoza? zajedničkog europskog zračnog prostora svakako znači slobodan pristup zrakoplovnom tržištu Europske unije i dijela zemalja europskog gospodarskog prostora. To su u ovom slučaju Norveška i Island te tržištima tzv. procesa stabilizacije i pridruživanja dakle državama iz naše regije. I to pod jednakim uvjetima natjecanja što znači bez diskriminacije na temelju nacionalnosti a s ciljem liberalizacije u pogledu kapaciteta frekvencije i cijena. Sporazum nadalje počiva na načelima počivanja zajedničkih pravila koja se odnose na sigurnost, zaštitu, upravljanje zračnim prometom, područje socijalne usklađenosti te svakako ne manje bitno na pitanje zaštite okoliša. Kao bitne pozitivne učinke primjene ovog sporazuma svakako možemo navesti visoki standard sigurnosti i zaštite zračnog prometa, zaštite prava putnika, povećanje konkurentnosti hrvatskih operatera, pojednostavljenje postupaka u pripremi međunarodnog zračnog prometa, pojednostavljenje upravljanja i kontrole odvijanja zračnog prometa te široka ponuda zrakoplovnih usluga i dolazak novih znanja i tehnologija. Budući da se radi o promjenama koje traže i razdoblje prilagodbe ovim sporazumom su predviđena dva razdoblja u kojima svaka država prema tome kada Hrvatska, kada mi ovdje potvrdimo ovaj sporazum za Hrvatsku će početi dakle ići to razdoblje prilagodbe započeti primjenu europske regulative te time dokazati svoju potpunu spremnost za provedbu ovoga sporazuma. Sukladno tome potvrđivanje ovog sporazuma prvi je korak u uključivanju Hrvatske u europski, zajednički europski zračni prostor dok je u drugom potrebno ispuniti određene kriterije i dobiti odobrenje od strane komisije a kako bi se Hrvatska u potpunosti uključila u ovaj sporazum. Na nama je u Hrvatskom saboru da usvajanjem Zakona o potvrđivanju ovog sporazuma omogućimo taj prvi korak, a kako bi institucije nadležne za ovaj segment prijevoza mogle pristupiti ispunjavanju drugog nužnog preduvjeta za potpuno uključivanje u europski zajednički zračni prostor. Držeći da se radi o sporazumu koji će u cjelini donijeti niz pozitivnih učinaka za Republiku Hrvatsku klub Hrvatske demokratske zajednice podržava donošenje ovog zakona. Hvala lijepo. Pojedinačna rasprava gospodin zastupnik Živko Nenadić. Izvolite. **Nenadić, Živko (HDZ)** Poštovani gospodine predsjedniče, državni tajniče, kolegice i kolege. Hrvatska je Sporazum o uspostavi europskog zajedničkog zračnog prometa zajedno sa desetak europskih zemalja potpisala evo skoro prije dvije godine u lipnju 2006. Što taj sporazum traži od zemalja potpisnica? Traži stvaranje zajedničkog europskog zračnog prostora koji bi se temeljio na slobodi kretanja ljudi, dobara i kapitala. Isto tako, temeljio bi se i na slobodi pristupa zrakoplovnim tržištima i izvan sadašnjih granica Europske zajednice pod jednakim uvjetima natječaja. cilj je liberalizacija zrakoplovnog tržišta, ali i usklađivanje zakonodavstva sa, našega zakonodavstva sa EU zakonodavstvom. Sporazum predviđa i uspostavu regulatornog okvira na tom jedinstvenom zrakoplovnom tržištu. Na tom tržištu vrijedit će visoki standardi sigurnosti i zaštite zračnog prometa, ali i očuvanja okoliša i zaštite prava putnika. Dakle, ne samo da nam je ovaj sporazum važan na putu za prijem u EU već Republika Hrvatska postaje dio suvremenog i uređenog sustava civilnog zračnog prometa. budući ovaj sporazum je međunarodni ugovor čiji tekst se u ovoj fazi ne može mijenjati. Dakle, uzmi ili ostavi budući da poboljšava mnoge stvari, treba ga podržati. Hvala lijepa.

riječ je o jednom zakonu koji će značiti jednu kvalitetu kad se počne primjenjivati, novu kvalitetu u zračnom prometu. Kao što je već rečeno Hrvatska je ovaj sporazum potpisala 9. lipnja 2006. sa ostalim državama potpisnicama, ono što je izuzetno bitno je da će Hrvatska imati i brojne povlastice kad bude striktno primjenjivala sve odredbe ovog sporazuma. Sasvim sigurno da je najvažnije reći da će se prihvaćanje ovog sporazuma i njegovom implementacijom koje će biti u fazama kao što je to već rečeno u dvije faze koje nisu vremenski ograničene, odnosno one pretpostavljaju naravno ispunjavanje određenih pravila, da će Hrvatska zapravo riješiti brojna pitanja vezana uz sigurnost zračnog prometa, upravljanje zračnim prometom, zaštitu očuvanja okoliša što je izuzetno bitno. Naravno, tu je i pitanje standarda svih putnika. Hrvatska je zračna destinacija i sasvim sigurno da će sve ono što je ovim sporazumom predviđeno odrazit se i na kvalitetu samih usluga i uvođenje novih brojnih zrakoplovnih usluga, ali naravno i zaštite samih putnika u zračnom prometu. Evo, ja mislim da je izuzetno bitno i pitanje povećanja konkurentnosti hrvatskih zrakoplovnih operatera i sasvim sam siguran da će se Croatia airlines kao najznačajniji odnosno operator zrakoplovni da će se zapravo itekako znati snaći i prilagoditi je novim uvjetima na ovom zajedničkom europskom, u europskom prostoru, u europskom zračnom prostoru i u tom smislu ja vjerujem da evo i nabavkom novih letjelica. novih letjelica. Evo jučer je došao novi zrakoplov. Slijedit će ga još tri iste vrste, da će i to značiti zapravo povećanu konkurentnost naše domaće zrakoplovne tvrtke i u tom smislu vidimo jednu dobru perspektivu. Premda neće biti lako zato što je veliki pritisak brojnih zrakoplovnih kompanija. Naravno, interes putnika se ne slaže ni s interesom kompanija. Interes putnika je da dobije što kvalitetniju uslugu za što manju cijenu i to je ono što će se sasvim sigurno otvoriti kao pitanje primjene ovog sporazuma, ali i vrijeme prilagodbe i vrijeme izazova je pred nama i ja mislim da rekao bih i na korist svih građana i onih koji se koriste zračnim prometom i na korist vjerujem i hrvatskih kompanija prije svega Croatia airlines da ćemo znati odgovoriti onomu što je pred nama kad se počne implementirati ovaj sporazum. Evo, mislim da samo možemo doista podržati, jer kažem brojne su povlastice koje će proizaći iz ovog sporazuma i ovaj sporazum možemo objeručke podržati. Zahvaljujem. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala lijepa.